Prelazimo na 16. točku dnevnog reda. - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u nadzoru državne granice, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 797 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske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 Ne. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih. Zaključujem raspravu.